Navnene på de valgte kan findes på Folketingets hjemmeside og på www.folketingstidende.dk (jf. nedenfor). Samtidig er der fra grupperne fremkommet forslag om valg af formand og næstformand. Der er kun bragt én i forslag til hver af disse poster, og navnene er optaget på www.folketingstidende.dk. Så er der ikke mere at foretage i dette møde. Næste møde i Folketinget afholdes i morgen, torsdag den 6. oktober 2022, kl. 9.00. Jeg henviser til den dagsorden, der også vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Kl.